Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Tere, kõik Riigikogu külalised nii rõdudel kui ka siniste ekraanide taga! Me alustame 24. jaanuari infotundi. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, justiitsminister Kalle Laanet ja välisminister Margus Tsahkna. Aga enne, kui me asume protseduurireeglite tutvustamise ja küsimuste juurde, palun kohaloleku kontroll. Tere

on registreerunud 18 Riigikogu liiget, puudub 83. Head külalised rõdudel! Kui te teete siin mobiiltelefonidega pilte, olge hästi ettevaatlikud, et mobiiltelefon kuidagi käe vahelt ei libiseks ega kukuks alla siia Riigikogu saali. Head kolleegid! Riigikogu infotunni reeglitest lühidalt. Nii nagu ikka, Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit vastamiseks kolm minutit. Pärast vastamist saab küsija võimaluse esitada täpsustava küsimuse, lisaks saab üks Riigikogu liige võimaluse esitada lisaküsimuse. Täna on meil kokku üheksa küsimust. Meie esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teema on olukord Eesti Vabariigis. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Peaminister! Eelmise aasta esimese üheksa kuuga vähenesid investeeringud Eestisse 5,6%, aga samal ajal kasvasid investeeringud Lätti 6,5% ja Leedusse tervelt 10%. Kas te äkki oskate öelda, mis võiks olla selle põhjus? Ja kas te tunnistate, et üks põhjus võib olla see, et te olete väga väga kõvahäälselt rääkinud igal pool maailmas, et Eestis läheb kohe-kohe sõjaks? Kas tunnistate, et see sõjahüsteeria, mida te pidevalt õhutate, on üks väga oluline põhjus, miks Eestisse keegi enam investeerida ei taha?

kavandanud ja ellu viinud suured maksutõusud ja sisse seadnud ka uued maksud. Miks ettevõtjad peaksid veel tahtma teie juhitud Eestisse investeerida ja kui kaua me sedasi vastu peame? Aitäh! Eesti majandus on väga avatud majandus. Eesti majandus on erinevalt Läti ja Leedu majandusest väga seotud Põhjamaade majandusega. Põhjamaade majandusel ei lähe praegu hästi ja see peegeldub kohe ka meie majanduses. Lihtsalt teile illustreerimiseks numbreid: meie majandus on seotud Põhjamaadega 26% ulatuses ehk [nii suur osa] investeeringuid on Põhjamaadega seotud, aga Leedus on 6% ja Lätis 11%. Põhjamaadel ei lähe hästi sellepärast, et Saksamaa majandusel ei lähe hästi. Nii et need on kõik seotud. Loomulikult mõjutab kogu meie majanduspilti ka see ärevus, mis on seotud sõjaga. Selles suhtes on teil väga õigus, et ühine naaber Ukrainaga, on alustanud täiemahulist sõda ja loomulikult see mõjutab ka neid riike, kes on Venemaa naabrid.Nüüd

on positiivne just see, et meil ei ole ettevõtete tulumaksu ehk ettevõtted oma reinvesteeritud kasumilt tulumaksu ei maksa. See on maailmas unikaalne, kuigi Läti võttis tõesti meie süsteemi üle.

Aitäh! Helle-Moonika Helme, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Ma ütleks nüüd täpselt nii, nagu teie kogu aeg armastate öelda, et mina ei tea, mis maailmas teie küll elate. te olete teinud väga heldeid energiatoetusi. Tegelikult ettevõtjatele ju toetusi ei olnud ja ettevõtjad seda [juttu] küll ei kinnita. See on muuseas üks põhjus, miks meil ettevõtteid praegu järjest ja järjest kinni pannakse. Ja avatud majandus ei ole ainult Eestis, me oleme Euroopas tegelikult ju kõik avatud, aga näete, tulemused on millegipärast erinevad. Ma arvan, et see tuleneb ikkagi sellest, kuidas ühte või teist riiki juhitakse.

riigi peaminister, kes peaks riiki reklaamima, reklaamib seda kui tulevast lahinguvälja ja sõjakollet. Võib-olla

kuulutab oma riigi sõjapiirkonnaks, ohtlikuks, perspektiivituks, mõttetuks? Ja kuidas peaksid end tundma meie riigi enda inimesed, elanikud, kes tahaks ehitada või osta oma kodu, saada lapsi, unistada? Või siis noored – mis motivatsioon neil peaks olema?

Ega ma polegi väitnud, et meil olid ettevõtetele energiatoetused. Meil olid inimestele energiatoetused ja need olid helded. Ja kui me aitasime inimesi, siis seeläbi me aitasime ka ettevõtteid.Teiseks, majandus on tsükliline. See tähendab seda, et on majanduskasvu perioodid ja on majanduslanguse perioodid. See on alati niimoodi olnud ja alati on ettevõtteid, kes lähevad pankrotti, ja alati on ka ettevõtteid, kes sünnivad. Pankrotti suhtumine on – muideks, see on täiesti eraldi teema – Euroopas üldiselt selline, et see on justkui läbikukkumine, ebaõnnestumine. Aga tegelikult mujal maailmas vaadatakse seda pigem nii, et sa oled ikkagi püüdnud.Nüüd tulen teie küsimuse juurde. Ma ei tea, kas te olete lugenud seda [minu] The Timesi intervjuud Ma ei rääkinud Eestist, ma ei rääkinud ka NATO idapiiridest, ma rääkisin NATO‑st. Ja see on ülioluline, sellepärast et NATO riigid peavad aru saama, et kõik peavad tegema rohkem, investeerima rohkem kaitsesse, sest see, mis provotseerib agressorit, on nõrkus. Nõrkus on see, mis paneb teda tegema valekalkulatsioone. Näiteks, Ukrainale kallale minnes ta arvas, et ta suudab Ukraina kiiresti vallutada, seepärast, et ta arvas, et Ukraina on nõrk ja lääne toetust tal taga ei ole, nii nagu juhtus 2014. aastal.

refereeringut, siis te näete, mida ma seal rääkisin.Mina ei õhuta kuidagi ega ütle, et siin on ohtlik. Vastupidi, ma ütlen, et meil on siin turvaline, sellepärast et me oleme teinud oma kaitsesse investeeringuid, [juba] enne Ukraina sõja algust. Ma mäletan väga hästi, kui ma 19. jaanuaril olin siin kõnepuldis ja kuidas te mind siis mõnitasite selle eest, et ma tulin julgeolekupoliitilise avaldusega ja ütlesin, et me peame kaitsesse rohkem investeerima, me peame Ukrainale abi andma – see oli enne [sõja algust] – just selleks, et me oleksime tugevad. Meie kaitse koosneb nii meie enda kaitsest kui ka kollektiivkaitsest. Ja kollektiivkaitse puhul on nii, et NATO on nii tugev, kui on kõikide NATO riikide armeed ja kui palju investeeritakse kaitsesse. Sellepärast see on see jutt, mida me oleme kogu aeg rääkinud, mida me räägime järjest rohkem ja

Austatud peaminister Kaja Kallas! Ma kuulasin teie vastust praegu, see oli väga ilus. Ma tõesti siiralt kiidan teid selle ettekande eest, mille te Moonika Helmele vastuseks

Putini kriitikuid, ühiskonnategelasi, ajakirjanikke ja poliitikuid on mõrvatud Moskva kesklinnas ja isegi oma koduuksel ning teda karmilt kritiseerinud venelased ei tunne end ilmselgelt kusagil täiesti turvaliselt. Ajalugu on näidanud, et see pole sugugi asjatu hirm.

ei saa ma aru, kuidas oli sõja alguses teie abikaasal poolteist aastat võimalus vedada kaupa Venemaale. Mitte ükski sealne organ ei teinud selleks takistusi, ei röövinud autojuhti, ei tekkinud avariid

sellist küsimust, et kas te ei karda, kas te kuidagi ei karda ikkagi siin Eestis ja nii edasi. Olen kuulnud ka, et te jagate minu isiklikku aadressi inimestele, et nad tuleksid minu kodu juurde. See on midagi täiesti uut Eesti poliitikas. Aga minu abikaasal oli vähemusosalus Eesti ettevõttes, kes aitas teist Eesti ettevõtet, kes oli nende enamusosanik.

et kõiki kriitikuid rünnatakse või tehakse nendega ükskõik mida, aga Kaja Kallasega, kes on väga suur kriitik, ei juhtu midagi ja tema abikaasal on võimalik need veod toime panna. Sellele küsimusele, lugupeetud istungi juhataja, ta ei vastanud. Ma tahaksin, et ta vastaks küsimusele, kuidas on võimalik, et [Venemaa] julgeolekuorganisatsioon ei sekku sellesse. Aitäh, Kalle Grünthal! Ma ei saa ka seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks, sellepärast et peaminister jäi teemasse. Ma lõpetasin selle küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ning teema on raha. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Minu küsimus on tõesti seotud rahaga ja koosneb kolmest osast. Kõigepealt, me teame, et õpetajad on kuulutanud välja streigi. Kolleeg Jürgen Ligi on öelnud, et streigiga on ühinenud ka mitu ministrit: streigivad ka Läänemets ja Kristina Kallas. Samas ütleb Läänemets, et streigib hoopis peaminister Kaja Kallas, kes ei soovi leida rahalisi lahendusi õpetajate nõudmistele. Minu arvates on tegemist kaosega. Kas te oskate selgitada, kes siis tegelikult streigib ja kas valitsuses ka streigitakse? Kes on ühinenud õpetajate streigiga valitsuse liikmetest ja kes ei

Läänemets räägib, et hoopis miljard on vaja leida või isegi rohkem. Samas me teame, et käesoleva aasta eelarve kohta on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium öelnud, et tasulisele

kolmas osa [puudutab seda], et teie kõrval istuv kolleeg Margus Tsahkna on öelnud, et tulevad jõhkrad kärped. Ma olen vähemalt kümme korda kuulnud seda: jõhkrad kärped tulevad. Kui palju siis tegelikult on kärbitud ja mida see tähendab? Kui suur on jõhker kärbe ja kuidas seda kaetakse? Kas tõesti minnakse kärpima või [tehakse] nii, nagu Läänemets ütleb, et juba olemasolevatele maksudele [lisaks] kehtestatakse hoopis uusi makse ja olemasolevaid makse tõstetakse? Kus on tõde? Aitäh Aitäh nende kolme küsimuse eest! Kõigepealt esimene: kes streigib? Õpetajad streigivad. Eestis osaleb streigis 330 kooli jacirca9500 õpetajat. Koos toetusstreigis osalejatega kasvab streikijate arv üle 18 000. Valitsuses ei ole ma täheldanud, et keegi streigiks – kõik töötavad palehigis.Teine palehigis.Teine küsimus: RES. Kui me tegime riigi eelarvestrateegiat, siis tõesti nägime väga palju vaeva, et eelarvepositsiooni parandada. Osa asju saime konkreetselt kokku lepitud, aga üks osa jäi meil ikkagi sisustamata

neli varianti. Variant number üks on see, et seda kaetakse täiendavate maksutõusudega. Variant number kaks on see, et me leiame täiendavalt, mida kokku hoida, mida ära jätta

mis peaks tulema eelarve revisjonist. Just täna uurisin, kui kaugel see eelarve revisjon on. Seda tehakse kolmes ministeeriumis: Rahandusministeeriumis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja Sotsiaalministeeriumis. Metoodikad on paigas, inimesed teevad tööd, et nende välja tulla. Nüüd, küsimus, mis puudutab välisminister Tsahknat, peaks olema suunatud välisminister Tsahknale, kes istub siin ja kellele tänases infotunnis ei ole ühtegi küsimust. Ta saab siin niisama istuda. Aga teie küsimuses oli veel väike alaküsimus ja see

kärped, lisaks maksude tõusud. Suur tänu! Istungi juhatajana saan täpsustuseks öelda, et meil on täna üheksa küsimust ja on üsna tõenäoline, et me jõuame need kahe tunni jooksul ära

rahaliste vahendite kärpimise juurde. Haridusminister on öelnud, et 8 miljonit eurot on võetud sealt. See on ülimalt kahetsusväärne, seal on tegelikult raha puudu, mitte ei ole raha üle.Mu

kohustuslik kooliiga tõstetakse [18.] eluaastani. See mitte ei vähenda, vaid kindlasti suurendab teatud ulatuses kulutusi. Kutseharidus muudetakse atraktiivsemaks ja see õpe muudetakse nelja-aastaseks. See ka ei vähenda kulutusi, vaid suurendab kulutusi. Koolivõrgu kohta ei ole te midagi enamat kokku leppinud kui seda, mida te olete juba teinud koolivõrgumudeli jaoks, mis puudutab ühe- kuni kuueklassiliste maakoolide säilitamise toetust. Midagi enamat ei ole. Öelge palun, milles see laiem haridusreform, millest te räägite, ikkagi seisneb ja kui palju see siis maksab. Ega

millele tema tugineb, ja ei saa tema eest rääkida, las igaüks räägib iseenda eest. Nüüd eestikeelsest haridusest. Eestikeelne haridus sai eelarvest 70 miljonit eurot ehk 27 miljonit juurde lisaks sellele, mida me teiega koos valitsuses olles otsustasime. Tegelikult me

Nüüd haridusreformidest. Alles hommikul suhtlesin haridusminister Kristina Kallasega. Ta on tulemas neljapäeval kabinetti ülevaatega nendest reformidest, mida teha tuleb.

probleemsed kohad. Seal on kutsehariduse reform ja see, kuidas sellega edasi liikuda. Me oleme rääkinud ka kõrghariduse edasisest reformist. Ma ei tea, kas see nüüd sinna paketti jõuab.

aga ometi me näeme tabelitest, et igal pool see õpetajateni sellisel kujul ei jõua. Tekib küsimus, kuhu see siis läheb ja mida me saame teha, et

küsimusele. Lõpetan meie teise küsimuse käsitlemise. Tänane kolmas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on demograafiline olukord. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Kui rääkida demograafilisest olukorrast Eestis, peab ausalt ütlema, et see on kahjuks muret tekitav. Vaatame värskelt avaldatud faktidele otsa. Võrreldes aasta varasemaga vähenes [mullu] sündide, surmade ja sisserändajate arv, kasvas aga väljarändajate hulk.

Statistikaameti andmetel sündis eelmisel aastal Eestis 10 721 last, mis on väikseim sündimus alates aastast 1919, mil hakati esmakordselt järjepidevalt statistikat avaldama, ehk võib öelda, et [väikseim sündimus] olete siin saalis juba korduvalt arvatavatest põhjustest rääkinud: nii mõneski Euroopa riigis ongi praegu keeruline demograafiline olukord ja madal sündimus ning see on praegusel äreval ajal loogiline ja mõistetav. Aga minu küsimus ei ole niivõrd põhjuste kohta kui selle kohta, mida kavatseb teha valitsuskoalitsioon – kui kavatseb midagi teha –, et seda olukorda muuta. Päeva lõpuks me räägime ju Eesti rahva kestvusest ja tulevikust ja mina ei kujuta ette, mis võib valitseva võimu jaoks olla prioriteetsem küsimus. Aitäh!

põlvkond, mis on arvult väiksem kui varasemad põlvkonnad. Ehk siis, kui meil ei ole emasid, siis meil ei ole ka lapsi. Nüüd, mida me selle jaoks teeme? Esiteks, Sotsiaalministeerium on viimas läbi uuringuid näiteks kõigi toetuste süsteemide mis meil on. Mis töötab, mis ei tööta, mis on see, mida pered tegelikult vajavad, mis on see, mida emad või naised, potentsiaalsed emad, tegelikult vajavad selleks, et kindlustunne tekiks? Number üks [murekoht] on töö- ja pereelu parem ühildamine. Meil on haritud

soopõhise ja perevägivalla vähendamise, mis on samuti probleem, mis on väga palju olnud nii-öelda vaiba all. nagu ma ütlesin: vajaduspõhine toetamine, et toetus läheks just neile, kellel seda on vaja. Me oleme loonud ka perelepitussüsteemi, et pered jääksid kokku ja julgeksid saada rohkem lapsi. Me oleme ka elatisabi suurendanud just neile lapsevanematele, kes jäävad lastega üksi. Ka see peaks kindlust tuleviku suhtes suurendama. Teie aeg! Aitäh! Ja üks lisaküsimus. Helle-Moonika Helme, palun! hea eesistuja! Peaminister! Demograafiast rääkides: vaadake, 2019. aasta Reformierakonna reklaamklipis, kus te ise nii kenasti, armsasti noorte emadega vestlesite, te ütlesite, et me näeme, kuidas tänu Reformierakonna sisse seatud vanemahüvitisele hakkas Eestis rohkem lapsi

Vanemahüvitis oli tõepoolest Reformierakonna idee ja see on olnud väga-väga hea. Vanemahüvitise mõte oli just see, et see oli demograafiline meede, et noored naised, karjääri tegevad naised, haritud naised ei lükkaks karjääri sünnitamist edasi, vaid tunneksid kindlust, et nende elustandard ei [kannata], kui nad lapse saavad. Tõesti, see on mõjunud naistele, kes tööalaselt on samamoodi aktiivsed. Aga nüüd me peame edasi liikuma. Me peame edasi liikuma just selleks, et meil oleks töö- ja pereelu paremini ühildatud, et lapsed oleksid nii ema kui ka isa mure ja rõõm ja et kohustused oleksid paremini jaotatud. Mul on hea meel tõdeda, et see on järjest paremaks läinud. Näiteks vanemahüvitise kasutamine: mehed

sünnitab ja siis ollakse töötajast [ilma] –, vaid tegelikult see võib olla nii noor naine kui ka noor mees, kes pere loob ja seetõttu vahepeal puhkuse võtab. Vanemahüvitise kasutamine ka meeste poolt toob kaasa igasuguseid positiivseid asju. Esiteks seda, et isadel tekib parem side oma lastega. Teiseks, see parandab ka meeste tervist just sellepärast, et lastega tegelemine alandab stressitaset ja kokkuvõttes mõjub perele väga hästi. Nii et neid asju, mis meil olemas on, saame me edasi arendada, vaadata, kuidas need paremini töötaks. Ka Sotsiaalministeerium tegeleb sellega, et vaadata kõiki neid toetusi, mehhanisme, mis meil on paigas, et [näha], kuidas need omavahel suhestuvad, kas need jõuavad nende inimesteni, kes rohkem abi vajavad, ja lisaks, kas need töötavad just selle demograafilise meetmena, milleks need originaalis mõeldud olid: et sündimust suurendada. Vadim

Praegu me oleme hästi keerulises, kui mitte öelda kriitilises demograafilises seisus, kus sündimus on ajaloo madalaim. Ja mida teeb selles olukorras Vabariigi Valitsus? Teie juhitud Vabariigi Valitsus võtab paljulapselistelt peredelt ära 200 eurot kuus, vähendades vastavat toetust, lõpetab selle toetuse indekseerimise, kaotab lastega seotud maksusoodustused, kaotab paljulapseliste perede laste huvihariduseks mõeldud toetuse – kõike seda sellest aastast. Mida saab täna perekond teha 80 euro eest, mis on esimese või teise lapse eest makstav toetus? Ma ei tea, käia üks või kaks korda poes või osta lapsele ühe riideeseme, vaevalt et midagi rohkemat. Kas selline valitsuse tegevus aitab teie arvates meid keerulises demograafilises olukorras, aitab sellest olukorrast välja tulla ja kas see tegevus suurendab perede turvatunnet ja soovi rohkem lapsi sünnitada? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, kuulasin teie sõnavõttu ja mõtlesin, kas ka teie olete liitumas Isamaaga, kas tõesti Isamaa fraktsioon suureneb veelgi ja Keskerakonnast jäävad alles vaid riismed. Aga vastan

Aga see ei ole riigi kohustus ja lapsi ei kasvata riik, vaid lapsi kasvatavad vanemad ja nemad on need, kes annavad lastele armastust ja kõike seda, mida nad vajavad. Toetused on tõepoolest riigil olemas

33,3% kõrgem ja kolmelapselise pere toetused on 33,99% kõrgemad kui 2022. aastal.Me paraku ei saa ehitada sellist riiki, kus kõik loodavad ainult riigi peale, kui samal ajal meie kulud ja tulud ei ole tasakaalus. Me kulutame rohkem, kui me tulusid maksudest [saame], ja valitsusel ei ole mitte mingisugust muud raha kui maksumaksjalt saadav raha. Me peame seda kulutama mõistlikult, see peab minema eelkõige nendele inimestele, kes abi vajavad, mitte

saab hästi hakkama ja kui ma vaatan neid tabeleid, siis [näen, et] vaesusriskis ei ole mitte pered, kus on palju lapsi, vaid vaesusriskis on pered, kus on üks vanem ja näiteks kaks last

Aitäh! Ma tahan praegu julgeolekut käsitleda natukene laiemast aspektist. Nimelt sõda, kui see peaks tõesti kahetsusväärsel kombel meieni jõudma, ei ole ainult sõda sõdurite vahel, ei ole ainult sõda relvade vahel, vaid on ka sõda vabrikute vahel. Nagu me praegu näeme ka Ukraina kontekstis, Euroopa vabrikud ja Euroopa laod on üpris kehvas seisus, mis puutub sõjamoona tootmisse. Nüüd, kui me vaatame Eestit, siis me näeme, et Eestis ei ole need laoseisud sugugi mitte paremad kui Euroopas keskmiselt, ja nende täiendamine võtab aastaid aega. Aga isegi kui me neid täidame praegu, ja tõepoolest on meil paar aastat aega nende täitmiseks, oleme me sõja puhkemisel ikkagi olukorras, kus me kohapeal ei suuda pikemaks sõjapidamiseks kõike vajalikku toota, alates toiduainete tootmisest ja lõpetades laskemoona ja arenenud relvasüsteemide tootmisega. Kui te nüüd vastama hakates hakkate mulle rääkima, et aga me ei ole üksinda ja me oleme NATO‑s ja meil on liitlased, siis vaadake korra kaardi peale ja te näete, et me oleme tegelikult tupikriik. Meie äralõikamine abist ei just eriti keeruline ülesanne. Seega, minu küsimus teile on väga lihtne: mida praegune valitsus kavandab ja teeb selleks, et meil oleks kohapeal oma võimekus, isevarustamisvõime, et pikema sõjalise konflikti puhul tõepoolest vastu pidada? Aitäh!

Esiteks ei vasta tõele see, et meil on laod tühjad. Me oleme tõesti oma ladudest palju Ukrainale andnud, aga suures osas oli tegu selliste asjadega, mida Eestil ei olnud kavas

kolmas rekordaasta. Mullu soetas Eesti materjali 500 miljoni euro eest ja sellest enamik oli laskemoon just meie varude täiendamiseks. Seda siis kõigepealt teadmiseks. Nüüd teine asi. Me ei ole ju enam NATO mõistes tupik, kuivõrd Soome on NATO‑ga liitunud ja tegelikult kohe on NATO‑ga liitumas ka Rootsi. See on meie julgeolekuolukorda oluliselt parandanud. Tulen teie küsimuse juurde. See on väga õige tähelepanu juhtimine, aga me oleme sellega tegelenud, et siia ikkagi kaitsetööstust meelitada. Me oleme teinud valitsuses, valitsuskabinetis otsuse kaitsetööstuspargi rajamiseks, kus tegelikult riik tagab

mis on täpselt selleks, et laskemoona tootmist Euroopas arendada. Aga igal juhul me peame kõik tegema rohkem just selleks, et oma julgeolekut tagada ja et siin oleks ka vajaliku

kiiduväärne, selles ei ole absoluutselt mingit kahtlust. Aga ma selles mõttes juhiksin ikkagi poliitikute ja valitsuse liikmete tähelepanu sellele, et sõda ei ole staatiline nähtus, sõda on ülimalt dünaamiline nähtus.

taastamine väga heal tasemel ja viidud sellisesse kohta, mille tabamine on vastasele keeruline. See tähendab, et me peame täpselt samamoodi mõtlema ja samamoodi tegutsema.Te

laevastikku, kui on Venemaal, ja see puudutab eriti allveelaevastikku. Allveelaevastikuga on võimalik meie logistikat, tarneahelaid liitlastega küllaltki suurel määral kahjustada ja hoida hoida meid selles olukorras, kus me operatiivselt ja piisavas koguses vajalikku sõjamoona, täiendavat relvastust, aga võib-olla ka liitlasvägede abi kohale toimetada ei saa. Veel kord tulen selle juurde, et meil ei pea olema mitte lihtsalt linnukesed kirja pandud, et meil need ja need relvasüsteemid on olemas ja neid on nii ja nii palju, vaid meil peab olema ka ülekate. [relvasüsteemide] uuesti lahingusse toomise tagamise võimekus, kui need rivist välja langevad. Meil peab olema laskemoona tootmise võimekus sel määral, et me ei ole sõltuvad

kasutab. Tõesti, mis puudutab K9‑id, siis möödunud kuul jõudis Eestisse veel 6 liikursuurtükki K9 ja kokku me hangime neid 36, millest tänaseks on tarnitud 24. 24. Meil on erinevad meeskonnad, 15 meeskonda, kes on tänaseks väljaõppe läbinud ja arvatud reservi. Ma

sellele võib-olla parema hinna kui need, kes tegid need otsused alles pärast. Aga ma olen teiega nõus selles mõttes, et loomulikult me peame tegema rohkem.Üks asi oli veel, millele te viitasite: elanikkonnakaitse.

lähinädalatel tuleb valitsuskabinetti uuesti elanikkonnakaitse kava. Kui kaugel me oleme nende asjadega? Mida peaks veel tegema ja kuidas edasi liikuma, et neid vajadusi arvesse võtta järgmiste aastate eelarvetes? Me Me võtame seda igal juhul väga tõsiselt ja näitame seda ka tegudega selles mõttes, et me paneme sinna raha. Kas piisavalt? Alati võiks olla rohkem, aga nagu te väga hästi teate, riigil ei ole muud raha kui maksumaksja raha. See on piiratud ja me peame selle piires tegema valikuid. Jaa, Aitäh! Arvo Aller, lisaküsimus, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Julgeolekus on kõik asjad olulised, on see inimeste julgeolek, energiajulgeolek, toidujulgeolek.

Millised sammud on valitsus teinud selleks, et tagada Eesti inimeste ja nende

Ma muidugi ei olnud valmis selleks, et ma nüüd konkreetselt toidujulgeolekust pean rääkima. Seetõttu mul ei ole neid konkreetseid materjale kaasas, mis puudutavad toidujulgeolekut.

tegema selle jaoks, et vajalikud varud oleks olemas. Ma tahan eraldi öelda siiski seda, et me peame ka ise tegema selleks, et me ise oleksime valmis. Naiskodukaitsel on äpp "Ole valmis!", kus on tegelikult toodud, mida inimestel peaks kodus

Neist tuli huvitavalt välja see, et inimesed, kes elavad maapiirkondades, on palju rohkem kriisideks valmis kui need, kes on suurtes linnades, sest suures linnas tundub, et pood on kohe käeulatuses – kõike ei ole vaja koju varuda. Aga mis siis, kui elektrit ei ole, kui kaardimakse ei tööta, kui poes ei saa maksta ja nii edasi? Nende asjade peale peab mõtlema. Päästeamet teeb tänuväärset tööd ja Naiskodukaitse ka, nagu ma ütlesin. Igaüks saab

Aitäh! Lõpetame tänase neljanda küsimuse käsitlemise. Tänane viies küsimus on justiitsminister Kalle Laanetile, küsib Riigikogu liige Riina Solman ja teema on Vene kodanike hääleõigus. Riina Solman, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud justiitsminister! Eelmisel nädalal andis valitsus Riigikogule üle sadadele tuhandetele eestlastele tuska tegeva automaksu eelnõu, mille suhtes ei olnud ka valitsuses üksmeelt. Aga valitsus saatis selle Riigikokku teele. See oli üllatav, sest viimased kolmveerand aastat on valitsus arutelu asemel Riigikogus koalitsiooni saadikurühmi kummitemplina valitsuse teerullipoliitika elluviimiseks. [Eelnõu] Riigikokku arutellu saatmine oli samm õiges suunas ja loodetavasti avab see ukse parlamentaarse demokraatia taastamiseks. Automaksule on võimalik vajutada nüüd pidurit ja kuna viis erakonda kuuest näivad olevat valmis õpetajatele lisaraha leidma, saaks ka streigi lahendatud. Niikuinii tuleb vastavalt riigikontrolöri suunistele riigieelarve selleks parlamendis lahti võtta.Aga samamoodi tuleks teil tegutseda ka julgeolekuküsimuses, mida valitsus paistab sotsiaaldemokraatide tõttu keelduvat puudutamast. See puudutab Venemaa ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmist kohalike omavalitsuste valimistel. Eesti on üldse üks väheseid riike, kus on oma mittekodanike vastu sellist tolerantsust üles näidatud. Sõjaolukorras on see lubamatu, et mõned erakonnad esindavad terroristliku riigi väärtusi kandvaid elanikke ja esindavad nende huve nii kohalikes omavalitsustes kui ka Eesti presidendi valimistel.Te olete saanud valmis vastava analüüsi Justiitsministeeriumis ja millegipärast on see seisnud kuid riiulil. Öelge palun, miks te sellega venitate, kui teie analüüs näitas, et seda on võimalik teostada ka põhiseadust muutmata. Peaministrilt kuulsime eelmises infotunnis, et ikka ei ole võimalik põhiseadust muutmata [seda teha]. Kumb teist eksib?

Ma alustan sellest: kaks juristi, kolm arvamust. Kui me räägime sellest, et osa juriste arvab, et on võimalik põhiseadust muutmata

põhiseaduse vaatest, kuidas oleks võimalik piirata Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõigust. 17. jaanuaril saatsime me memo, kuidas oleks võimalik meie arvates põhiseadust muutes

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud justiitsminister, aitäh selle vastuse eest! Siiski me näeme, et sarnaselt automaksu kehtestamise ja õpetajate palga tõstmise küsimusega

Kuna teie eelnõu on riiulil seismas ja nagu te ilusasti ütlesite, nii õiguskantsler, president kui ka peaminister on oma teistsuguse arvamuse juba öelnud, ei saa me ikkagi olla ühiskondlikult sinisilmsed.

Tegu oleks kõige kiirema võimalusega, sest täna me teame, et osa sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna saadikute hulgas esindatakse siiski venekeelsete valijate hääli, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud, ja nad saavad Riigikogu saalis blokeerida vajaliku 81 hääle kokkusaamise. Europarlamendi valimistega seda ühes [tehes] saaks hoida kokku ka riigi raha, nagu te praegu oma koalitsiooniga soovite. Miks te venitate ja ei tööta täna juba selle lahenduse Aitäh selle küsimuse ja kommentaari eest! See kommentaar on täiesti asjakohane. Ongi tõesti väga erinevaid võimalusi põhiseadust muuta ja me kõik teame, et kohe-kohe on saabumas europarlamendi valimised, ja see on üks võimalus,

Vähemalt kaks koalitsiooni osapoolt on olnud väga selgelt seda meelt, et kohalike omavalitsuste valimistel tuleks piirata Venemaa kodanike ja Valgevene kodanike osalemist.

kanda, vaid [peab] olema koalitsiooni initsiatiiv, ja koalitsioonis üldjuhul käivad asjad konsensuslikult. Ma rõhutan: üldjuhul. Aitäh

seda tõsist, ma ütlen, väga tõsist julgeolekuküsimust lahendada. Mina ei saa aru, miks teie – ma pean teie all praegu silmas Reformierakonda ja valitsust tervikuna eesti keeles otse välja öeldes veiderdate ja mökutate selle küsimuse lahendamisel. Te ütlesite, et kui on kaks juristi, on kolm arvamust. See ei takistanud teil maamaksuseadust siia [Riigikokku] toomast, vaidlemast presidendiga ja saatmast lõpuks tõe teadasaamiseks seda seaduseelnõu Riigikohtusse, kes langetab lõpliku otsuse. Kui on tahet näidata initsiatiivi, siis on võimalik [teha praegu] samamoodi. Juriidilisi küsimusi

Aga lõputult vaielda ja selle [väite] taha [pugeda], et me ei saa edasi minna, ei ole mõtet.Sama puudutab üksmeele puudumist. Maamaksuseaduse, mille kohta on Eesti 200 ja sotsid öelnud, et neil on eriarvamusi valitsuses, tõite te siia parlamenti, et parlament seda menetleks ja lahendaks need vaidlused ära. Ka see on võimalik siia tuua. Tooge ka see eelnõu parlamenti, läheme protsessiga edasi!Ja lõpuks, ma ei saa üldse aru, milles te olete kokku leppinud. Palun vastake. Milles te olete koalitsioonis kokku leppinud konkreetselt Vene ja Valgevene kodanike hääleõiguse puhul? Milles te olete kokku leppinud, mida te tegelikult kavatsete seaduseelnõuna parlamenti tuua ja millal see ajaliselt peaks juhtuma? Minu arvates on täiesti põhjendamatu, et te olete maha hääletanud Isamaa hea ettepaneku,

see võiks ka realiseeruda. Kui me räägime põhiseaduse muutmisest, mida on võimalik teha kiireloomulisena või ka referendumi teel, siis see on täiesti legaalne.

Aitäh! Head kolleegid, lõpetan meie tänase viienda küsimuse käsitlemise. Tänane kuues küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teema on õpetajad. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Aitäh! Austatud peaminister! Esiteks, head rahvusvahelist hariduspäeva! Kahjuks mina pean alustama sealt, kus me eelmisel nädalal pooleli jäime, ja ümber lükkama mitmed demagoogilised ja ka valeinfot sisaldavad väited, millega te olete kahjuks avalikkust eksitanud.Esiteks, Esiteks, te väidate, et mitte riik, vaid kohalikud omavalitsused peaks õpetajate palka tõstma, sealhulgas peaks Tallinn seda oma eelarvest tegema. Ma ei tea, kas te ei tunne seadusi või te pole tähele pannud, aga viimased nädalad on haridustöötajate liit pidanud läbirääkimisi riigiga, teie valitsusega, mitte kohalike omavalitsustega. Õpetajate palga eelarve tuleb riigilt. Veel üks demagoogiline jutt, mida te kasutate: teised omavalitsused maksavad suures osas palgalisa, aga Tallinn seda ei tee. Tallinn panustab ka omalt poolt palgalisa maksmiseks. Vaatame kas või 2024. aasta eelarvet: 147 miljonit eurot tuleb riigilt, samas ulatuses paneb Tallinn juurde. Tõstetakse klassijuhataja tasu, tugispetsialistide tasu.

Tegelikult ka riik võiks neile appi tulla. Kujutage nüüd ette, et Tallinn ja teised suured linnad hakkavad samasugust palgarallit korraldama ja siis ostavad üle ka need viimased õpetajad, kes maakoolidesse on jäänud. Ja üks paradoks on see, millest ei räägita: Tallinnas on tegelikult üle 4000 õpilase, kes on üldse teistest kohalikest omavalitsustest, ja Tallinn kannab kõik need kulud ja [teeb] kõik investeeringud ise. Mul on küsimus: millal selline demagoogiline jutt lõpeb ja teie valitsus astub reaalseid samme, aitamaks õpetajaid, ning lõpetab süüdlaste otsimise? Aitäh! Esiteks, kui te loete seadusi, siis [mõistate, et] Eesti hariduselu on tõesti korraldatud nii, et see on äärmiselt keeruline. Meil on riik, kes eraldab kohalikele omavalitsustele palgatoetuse õpetajatele palga maksmiseks, aga meil puudub igasugune kontroll, et see õpetajateni ka jõuaks. Kui me vaatame tabeleid, kust [selgub], et õpetajad saavad tegelikult vähem [summa], mille meie palgatoetusena eraldame, siis minul tekib küsimus, kuhu see raha läheb. Süüdistatakse meid, ometi on kohalikud omavalitsused koolipidajad, kohalikud omavalitsused valivad koolijuhid, kohalikud omavalitsused otsustavad, millised koolid on lahti, millised koolid on kinni, kus kui palju kedagi töötab.See,

tuleb välja, et need andmed kokkuvõttes tõele ei vasta. See on suur probleem, sellepärast et kuidas me üldse saame teha põhjendatud, läbimõeldud, kaalutud otsuseid, kui meil tegelikult

õpetajad streigivad valitsuse vastu. See on küüniline poliitiline kalkulatsioon, mida te teete, aga tegelikult ei tohiks teha. Kui Tallinna teha. Kui Tallinna Linnavolikogus tehti ettepanek suurendada õpetajate palgafondi 9,2 miljoni euro ulatuses olukorras, kus Tallinna linna eelarve on üle miljardi euro, siis nii Keskerakond ka sotsiaaldemokraadid nagu üks mees hääletasid õpetajate palgafondi suurendamise vastu. Minu ettepanek on see. Kohalikel omavalitsustel on kontroll koolide üle, kohalikud omavalitsused on väga olulised mängijad kogu haridussüsteemis.

kohta.Te olete väitnud, jah, et kohalikud omavalitsused, kes maksavad õpetajatele streigi ajal palka, rikuvad seadust. Mul on küsimus, mis sanktsioone te siis plaanite ette võtta. Paralleelselt on olemas siseministri üleskutse, et kohalikud omavalitsused just maksaksid õpetajatele palka. On olemas juristide sõltumatu analüüs, mis samuti ütleb, et palga maksmine streigi ajal on lubatud.

Mul on küsimus: kui te jätkuvalt jääte samale arvamusele, olgu see siis streigi kohta, olgu see siis raha sihtotstarbelise kasutamise kohta, siis mis on järgmine samm? Kas te plaanite raha tagasi nõuda, vajadusel pöörduda halduskohtusse? Niivõrd lühikese aja jooksul

olete teadlikult eksitanud avalikkust, või siis lähete ikkagi lõpuni, sanktsioneerite kohalikke omavalitsusi, kes on eksinud, sealhulgas pöördute halduskohtusse? Mis on teie edasine käik? Jah, Esiteks, minu meelest te olete ka juurat õppinud ja teate, et iga seadusesätte taga ei ole sanktsiooni. See on väga suur demagoogia, mida te siin kasutate. Kas see tähendab, et seadusi ei peaks täitma, kui sanktsiooni ei ole, ja et me täidame neid ainult sellepärast, et sanktsioon on? Miks on kollektiivse töötüli seaduse lahendamise §‑s 25, minu mäletamist mööda, kirjas see, et streigi ajal streigi ajal töötasu ei maksta, punkt? See on just sellepärast, et erasektoris ei mõtleks mitte keegi selle peale, et kui sa tööd ei tee, siis ma maksan sulle ikka palka, sellepärast et see tuleb ettevõtja enda rahakotist. See on just selle jaoks, et maksumaksja raha ei kasutataks valesti.

parlamendi liikmed, poliitikud on reeglina populistid ja tahavad meeldida rahvale. See tähendab, et neil on väga lihtne lubada raha, mis ei ole nende raha, mis on maksumaksja raha, lubada seda raha ja kasutada seda mittesihtotstarbeliselt. Ma ei rääkinud teile vastates igas vastuses Tallinnast. Kui ma ütlesin, et me ei tea, kuhu see raha läheb,

palgatoetust selleks, et õpetajad töötaksid, aga kohalik omavalitsus kasutab seda palgatoetust vastuolus kollektiivse töötüli lahendamise seadusega, siis kas me saame selle kinni pidada nendelt kohalikelt omavalitsustelt, kes

Samas maksid ministeeriumid aasta lõpus oma ametnikele preemiaid, millele kulutati mitu miljonit. Ainult PRIA kulutas nendele 600 000 eurot. Küsimus: kas meie riigis läheb tõesti kõik nii hästi, et ametnikele maksta heade tulemuste eest nii heldeid preemiaid? Nimetage palun kas või üks näide, kuidas Eesti rahvas on hakanud paremini elama. Kas poleks õigem anda see raha õpetajate palkade tõstmiseks? Aitäh, Esiteks ei ole ju puudu 10 miljonit eurot. Ma tõesti teen nüüd võib-olla midagi kohatut Riigikogu saalis ja teen reklaami ühele saatele. Nimelt, eile oli rahvusringhäälingus saade "Impulss", kus sellest põhjalikult räägiti. Juttu ei ole 10 miljonist. Seda tunnistab ka ametiühingute esindaja, et see ei ole 10 miljonit, mida nad küsivad, vaid tegelikult ikkagi pikk vaade.

koormus, on ületöötamine, on karjäärimudeli [vajadus], on koolivõrk, mis on korrastamata, ja nii edasi ja nii edasi.

Enne kui me läheme seitsmenda küsimuse juurde, on Anastassia Kovalenko-Kõlvartil küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jaa, ma lihtsalt tahaks üle küsida. Peaminister mainis, et

et see oli pigem vastulause kui protseduuriline küsimus. Nii, läheme seitsmenda küsimuse juurde. See on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teema on Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliidi Eestist lahkuma sundimine. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Ma alustan väikese reservatsiooniga, kuna mulle on mitmelt poolt mõista antud, et sellist küsimust pole üldse mõistlik käsitleda, kuna siin võivad hakata lendama erinevad loosunglikud süüdistused. Tegemist on tundliku teemaga.

Täpsemalt on öeldud: "Eesti riik ei pikenda Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhi, metropoliit Eugeni, kodanikunimega Valeri Rešetnikovi elamisluba ja seetõttu peab ta 6. veebruariks Eestist lahkuma. Kaitsepolitsei hinnangul ohustab kirikujuhi tegevus Eesti julgeolekut." Selles artiklis on PPA pressiteadet vahendades kirjutatud, et metropoliit Eugeni väidetavalt toetab oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes agressorit on öeldud, et tal tuleb oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes loobuda Kremli režiimi ja Venemaa sõjategevuse õigustamisest. Siin on öeldud, et ta on järjekindlalt olnud õigustamas ja toetamas Kremli režiimi verist agressiooni Ukraina vastu. Sellel probleemil on kaks aspekti, millest esimene on poliitiline, teine õiguslik. Ma esialgu keskenduksin poliitilisele aspektile. Pean ütlema, et mitte ainult mulle, vaid ka paljudele teistele näib, et tegemist on ikkagi kiusamise ja tüli norimisega, sellepärast et mina ei ole küll teadlik ühestki avaldusest, kus ta oleks toetanud Venemaa sõjategevust Ukrainas. Sellepärast ma küsingi, milleks on praegu tarvilik selline samm, mis pingestab Eesti ja Venemaa vahelisi suhteid olukorras, kus need on niigi pingelised. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, Venemaa on alati kasutanud kirikut ja usku oma imperialistlike eesmärkide täitmiseks. Eestis

vaid hoiavad Kremli poole. Täpselt see ka juhtus, kui see sõda hakkas.Valeri Rešetnikoviga on käidud korduvalt rääkimas – korduvalt – ja selgitatud, et ta loobuks agressiooni toetamisest ja Vene sõjategevuse õigustamisest. Varasematele hoiatustele vaatamata ta seda teinud

Kaitsepolitseiamet andis sellele oma hinnangu ja ütleb, et Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill on vene õigeusu kiriku usujuhina järjekindlalt õigustamas ja toetamas Kremli režiimi verist agressiooni.

küsite konkreetselt, mis on need avaldused, mis ta on teinud, siis ma võin tuua teile ühe näite. Muidugi ta ei tee neid nii avalikult, aga selles kogukonnas, kes kirikus käib, on tal väga suur mõjujõud.

Minu meelest hiljem distantseeruti sellest meeleavaldusest, kui ma õigesti mäletan. Praegu need faktid ei ole mul meeles, aga sellest, et võib-olla mingit üritust koos korraldati, et olla rahu eest väljas, küll kuidagi ei järeldu, et õigustatakse Venemaa sõjategevust Ukrainas.

kus metropoliit tegi sellise avalduse: "Mina olen igasuguse sõja vastu." Sellega on kõik öeldud. Ei õigusta sõjategevust mitte kusagil, igasuguse sõjategevuse vastu. "Nendes avaldustes on kõik kirjas." See on tema tsitaat.

kõikidele Eesti Vabariigi territooriumil viibivatele inimestele südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus ning riigivõim ei tohiks ju kedagi sundida tegema mingisugust poliitilise kuulekuse ja truuduse deklaratsiooni.

otsus, et me ei pikenda tema elamisluba, on seotud konkreetse isikuga, mitte selle kirikuga. Mitte selle kirikuga, vaid [sellega, et Rešetnikovi] järjekindel tegevus räägib teist keelt kui see, mida ta on avalikult öelnud. Ausalt, öelnud. Ausalt, mina usaldan Eesti õiguskaitseorganite tööd. Me ei ole teinud neid otsuseid kuidagi kergekäeliselt, kui me oleme saatnud inimesi Eestist välja. Selge on see, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikul ja tema peal on väga suur mõjujõud

ise pingestame olukorda – see on täpselt sama argument, mida öeldi Ukrainale enne sõda. "No mida te teete, et deeskaleerida?" Vaadake, Ukraina ei ole kellelegi kallale läinud, Venemaa on kallale läinud ja meie peame lähtuma oma julgeolekust. See, mida iganes meie siin teeme, ei ole see, mis paneb Venemaad meie suhtes kuidagi käituma. "Oi-oi, vaata, mis nad nüüd tegid. Nüüd me läheme neile kohta kätte näitama." Venemaa on oma

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea peaminister! Mul on isegi natukene imelik neid küsimusi-vastuseid siin kuulata. Eriti üllatunud olen ma selle üle, et selle küsimuse esitas Varro Vooglaid, kellest ma olen, muide, õppinud väga lugu pidama selle aasta jooksul, mis me oleme seda maja jaganud. Varro peaks ju ka teadma, kõik võiksid teada seda, et riik on suveräänne. Riik otsustab ise, kes tema territooriumil võivad külalistena elada elamisloa alusel ja kes mitte. Kui riik tahab, siis pikendab elamisluba, kui tahab, siis annab elamisloa, tegelikult ei pea isegi põhjendama. Ma olen seda kogenud, mitte omal nahal, vaid näinud lähedalt, kuidas mõned teised riigid elamislubadesse suhtuvad ja tühistavad neid ilma igasuguse põhjenduseta. Praegusel juhul on Eesti riik andnud andnud minu meelest väga hea põhjenduse, väga mõistliku põhjenduse. Teades ka vene õigeusu kiriku positsioone rahvusvahelistes küsimustes ja lähedust praegustele Kremli juhtidele, ma ei kahtle, et see oli see oli mõistlik analüüs. Aga mul on pigem teine küsimus. Ma tahaksin isegi veidi radikaalsem olla. Ma lähen iga päev siit Riigikogust välja ja näen seda vene kirikut otse Riigikogu vastas. Ma tean, et see küsimus on üleval olnud, miks Tallinna linn annab neile hoonestusõiguse ja üürilepingu. Mu küsimus on, kas valitsusel on Tallinna linnaga sel teemal üldse mingit jutuajamist olnud, sest see on ka läbi aastate – võib-olla mõni ajaloolane suudab mind isegi täiendada – pinnuks silmas olnud. Eesti Vabariigi ajal oli küsimus, kas see kirik siia sobib või ei sobi või mis asja temaga teha.

See vene kirik siin Toompeal Riigikogu vastas on väga hea näide Venemaa imperialismist. Tõepoolest, kiiresti see kiiresti see püstitati. Teame, oleme lugenud selle kohta, kuidas Eesti Vabariigi ajal olid ka arutelud, et see kirik ei sobi siia. Kui väliskülalised tulevad

hoiduda igasugustest sammudest, mis pole just tungivalt vajalikud, aga millega pingestatakse teadlikult ja tahtlikult Eesti ja Venemaa vahelisi suhteid. Kas mul on mingi võimalus selleks praegu või ei ole? Aitäh! Praegu rohkem küsimise võimalust selle küsimuse juures ei ole, aga teil on võimalik esitada uus küsimus või esitada peaministrile arupärimine. Te võite seda teha kirjalikult. Kõik need võimalused on olemas. Nii, head kolleegid, läheme kaheksanda küsimuse juurde. Kaheksas küsimus on justiitsminister Kalle Laanetile, küsib Riigikogu liige Tõnis Mölder ja teema on kommunikatsioon. Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Teie alluvusse kuulub ka Konkurentsiamet. Järgnevalt ongi minu küsimus suunatud eelkõige Konkurentsiameti tegevuse, võib-olla mitte niivõrd Konkurentsiameti sisulise tegevuse … Vabandust, istungi juhataja!

Minu küsimus ei puuduta Konkurentsiameti töötegemist ega analüüsivõimekust. Minu küsimus puudutab konkreetselt Konkurentsiameti kommunikatsiooni ja tegevust selles osas. Nimelt, Konkurentsiamet tuli eelmisel nädalal avalik-õigusliku ringhäälingu kaudu välja sellise huvitava uudisega, et Konkurentsiamet on uurinud viimase 24 kuu jooksul just nimelt siin parlamendisaalis eelmises koosseisus lõplikult kinnituse saanud apteegireformi järelmõjusid ja tulemeid. Iseenesest on positiivne, et sellist uuringut tehakse. Selle asja pahupool on aga see, et selles uuringus käsitletakse väga palju erinevaid tahke, antakse hinnanguid ja ilmselgelt mingil hetkel jõutakse sinnamaani, et antakse hinnanguid ka poliitilisele tegevusele ja poliitilistele otsustele. Lisaks on õigustatud, et ajakirjanikud soovivad küsida sellel teemal täpsustusi nii poliitikutelt kui ka erinevatelt osapooltelt.Selle Selle asja pahupool on [täpsemalt] see, et Konkurentsiamet ei ole seda dokumenti väljastanud ei ühelegi poliitikule ega ka erinevatele turuosalistele, keda see puudutab. Nad ütlevad, et analüüs ei ole veel valmis ning see valmib alles käesoleva kuu lõpus või järgmise kuu alguses. Ilmselgelt selline kommunikatsioon, kus kaks või kolm nädalat enne lõpliku analüüsi tulemusi minnakse avalikkusesse, meediasse seda kommenteerima, ühekülgse meediakäsitluse sellel teemal ja paneb meid väga keerulisse olukorda. Kui ajakirjanikud helistavad meile ja küsivad meie arvamust antud analüüsi kohta, siis meil jääb kahjuks üle öelda ainult lause: "Me ei oska seda kommenteerida, sellepärast et me ei ole seda analüüsi näinud." Kas selline

apteegiturgu, kuidas see on [mõjutanud] kliente, tarbijaid ja mida see paremaks on muutnud. See on olnud hästi pikk protsess. Me ju teame, et kui aastal 2021 alustati seda turuanalüüsi ja täna on aasta 2024, siis see on ikkagi väga pikk protsess.

avalikkusesse Konkurentsiametist. Minule teadaolevalt ongi see turuanalüüs ja selle analüüsi käigus ei ole tänaseks päevaks analüüsitud ühegi ettevõtja ega ettevõtte tegevust, vaid turgu. Ma olen absoluutselt päri, et [on

mina ei saa anda sellele konkreetsele analüüsile hinnangut, sest me ei ole seda näinud ja ilmselgelt ei pruugi olla meie roll ja pädevus seda hinnangut anda. Toon lihtsalt paralleeli: kui Riigikontroll teeb erinevaid taolisi aruandeid, siis tõesti, Riigikontroll avalikustab need aruanded ja siis teeb nende kohta ka nii-öelda pressibriifingu.

Ma tulen nüüd ühe teise konkreetse küsimuse juurde. Nimelt, sellestsamast ERR‑i uudislõigust tuleb välja selline lause, ma tsiteerin nüüd ERR‑i uudisteportaali: "Jesse oli sotsiaalministeeriumi asekantslerina apteegireformi elluviija. Nüüd, kus ta enam ministeeriumis ei tööta, nõustub ta konkurentsiameti järeldustega [rõhutan: järeldustega – T. M.] ja leiab, et ministeerium jättis töö pooleli." Ma küsin teie käest, kuidas see läbipaistvuse huvides teile paistab, et inimene, kes vastutas konkreetselt apteegireformi eest, teeb ja koostab nüüd ise analüüsi selle apteegireformi kohta.

toonane asekantsler Maris Jesse töötab täna Konkurentsiametis või on rahalistes suhetes Konkurentsiametiga? Aitäh! Asjalikud küsimused. küsimused. [Viimasele] küsimusele on vastus, et mina ei tea, kas Maris Jesse töötab Konkurentsiametis. Ma ei ole isegi kuulnud, et ta võiks seal töötada. Pigem ma arvan, et ei tööta. Mis puudutab nüüd konkreetselt mingi isiku hinnangu andmist oma eelnevale tööle pole ka paha. Ma julgen arvata, et ma olen isiklikult andnud oma eelnevale tööle korduvalt ja korduvalt hinnanguid ja olen tunnistanud ka oma vigu, kui ma olen neid oma tegevuses leidnud. See ei ole kindlasti mitte halb.Kui

ja teema on probleemid arstide vastuvõtuga. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Arstide vastuvõtu järjekordade pikkus on täna kuus kuud ja rohkem. Patsiendid on olukorras, kus nad võivad arsti vastuvõttu oodates lihtsalt surra. Eriti keerulises olukorras on eakad inimesed. Mis on praeguse olukorra põhjused? Kas meil napib spetsialiste või on põhjuseks tervishoiu ebapiisav rahastus? Mida kavatseb valitsus ette võtta, et lühendada arstide vastuvõtu järjekordi? Aitäh,

see ei tähenda, et probleemi ei ole, probleem on ju ilmselgelt olemas.Mis on need põhjused? Kõigepealt, üks põhjus on see, et elanikkonna vananemisega kaasneb ka suurenenud nõudlus tervishoiuteenuste järele. Teine on see, et tervisetehnoloogiad, ravimid, meditsiiniseadmed, raviprotseduurid ja uuringud kallinevad.

investeerib minu teada tegelikult vähem kui teised Euroopa riigid. Meil on täna siin palju juttu olnud haridusest. Haridus on see, kuhu me investeerime rohkem, kuhu me paneme rohkem raha kui teised Euroopa riigid, aga sotsiaalvaldkond ja tervisevaldkond on pigem need valdkonnad, kuhu me paneme vähem raha olukorras,

terviseminister, selle kohta, milline on jätkusuutlik rahastamismudel tervishoiusüsteemile, ja siis saame juba edasi arutada poliitilisi valikuid. Aitäh! Aleksandr Tšaplõgin, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister, üks lühike küsimus. Kas te olete nõus, et rahva tervis on riikliku julgeoleku küsimus? Aitäh! Loomulikult. See, et rahvas oleks terve, on riigile väga oluline. Ja mitte ainult see, et rahvas oleks terve füüsiliselt, vaid et inimesed elaksid kauem ja elaksid tervena nii pikalt kui vähegi võimalik. Seal on mitu erinevat poolt. Esiteks see, et

nad saavad teha, mis nad tahavad teha, nad on hõivatud ja ühiskonnas vajalikud.Nii et loomulikult me tegeleme terviseküsimustega väga erinevatel tasanditel, et parandada ka inimeste tervisekäitumist. Kui me vaatame, mis on need murekohad, mis meie inimestel on, siis suur alkoholi tarbimine, millest tulenevad järgmised probleemid. Me tõstsime just alkoholiaktsiisi selle jaoks, et alkoholi tarbimist

Mida me selle jaoks saame teha, on haridusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi pädevuses, aga ka meie kui lapsevanemate pädevuses, et panna lapsi rohkem liikuma, et neil ei tekiks tervisehädasid,

Eesti meditsiinivaldkonna olukord on praegu väga keeruline, sest arstid töötavad suure lisakoormusega, mis on paljudel juhtudel ebanormaalne. Mul on faktiliselt täpselt teada, et esineb juhtumeid, kus arstid töötavad koguni 32 tundi järjest, ja nii mitu korda kuus. Isiklikult leian, et sellise koormusega ei ole arst võimeline korralikult oma tööülesandeid täitma. Suur töökoormus suurendab arstide läbipõlemist, vähendab motivatsiooni ja mõjub negatiivselt töö kvaliteedile ja teenuste kättesaadavusele. Samal ajal ei ole saladus, et palgavahe tõttu eelistavad ülikoolide vilistlased töötada arstina välismaal. Kas valitsus on teadlik arstide ülekoormuse probleemist ja milliseid lahendusi näete peaministrina? Aitäh,

üle, ja meil on valdkonnad, kus on suur rahavajadus. Ka tervishoid on üks neist. Veel kord, valitsusel paraku ei ole mitte mingisugust muud raha, kui ainult maksumaksjalt saadav raha. Nii et ma loodan, et te toetate siin kindlasti automaksu, mis annab eelarvesse juurde 230 miljonit eurot, millega me saame kanda kõiki neid kulusid, mis riigieelarves kulude poolel on. Ei saa

tea, kes järgmine kord infotunnis on, võib-olla juhtub, et see on terviseminister, siis te saate temalt otse küsida. Ja loomulikult, kui on kirjalikud küsimused, siis me saame neile ka vastata. Aga jah, mul ei ole kaasas loetelu kõigest, mida me praegu teeme. Suur tänu, proua peaminister! Meie tänased registreeritud küsimused on käsitletud. Järgnevalt saavad Riigikogu liikmed võimaluse registreerida end täiendavate küsimuste küsimiseks. Meil on aega vähemalt ühe küsimuse küsimiseks. Küsimuse alguses palun ka öelda, millisele ministrile küsimus on adresseeritud. Ma rõhutan, et üks ministritest ei ole täna saanud veel küsimustele vastata, aga osaleb infotunnis.

te ei ole valitsuses lihtsalt tühi koht, vaid teil on väga selge vastutusrikas roll valitsuspartnerina. Te olete valitsuskoalitsiooni ühe erakonna esimees. esimees. Teie erakond on ja teie ise olete ka üritanud viimasel paaril nädalal mööda hiilida sellest vastutusest, mis puudutab õpetajate streiki. Teie enda erakonna vastutusalas on haridusministeerium ja haridusminister on teie erakonnakaaslane.

Minu küsimus teile on selle kohta, et kui siin suures saalis arutati 2024. aasta riigieelarvet, tegi Isamaa Erakond mitu korda ettepaneku tõsta õpetajate palka. Seda konkreetset muudatusettepanekut ei toetanud ei Sotsiaaldemokraatlik Erakond ega ka Eesti 200. olete te [nüüd] mitmeid kordi rõhutanud, et teie tahaksite tõsta õpetajate palka, leida sellele streigile konkreetse lahenduse, aga näete, teil on üks valitsuspartner eesotsas Kaja Kallasega, kes seda teha ei taha. Samasugust vastutust kannate teie. Teie olete andnud Kaja Kallasele mandaadi see valitsus kokku panna ja ka teie vastutate selle valitsuse otsuste eest. Minu küsimus teile ongi see, millal te hakkate seda vastutust kandma niimoodi, et teie ühe partnerina kas survestate oma valitsuspartnereid seda otsust tegema või siis lahkute sellest valitsusest ja ütlete, et selle valitsusega ei ole võimalik õpetajate palkasid tõsta. Aitäh, Aitäh, hea küsija! Ma vabandan, ma tõesti unustasin ära, et te olete erakonda vahetanud. Ma mõtlesin, miks te meenutasite Isamaa muudatusettepanekut siin saalis. Ma ei tea, kuidas te ise hääletasite selle ettepaneku puhul, aga aga opositsioonierakondade roll ongi teha riigieelarves muudatusi ja kõigil Riigikogu liikmetel on samasugune õigus. Nüüd tulen selle olulise teema juurde, milleks on hariduse rahastamine. oleme teinud ju väga palju tööd selle nimel, et leida lahendusi mitte ainult õpetajate palga teemal, vaid ka laiemalt, mis puudutab õpetajate töökorraldust, nende koormust ja mis puudutab tegelikult seda suurt reformi, mida ei ole aastaid suudetud teha, ehk siis kogu meie koolivõrku. Ja ega see pole lihtne värk.

et see kapital, mis meil on olemas – väga tugevad tulemused, väga tugev õpetajaskond, väga tugev traditsioon ja ka väga-väga kõva innovatsioon tulevikku vaadates –, teeniks Eesti riiki, Eesti lapsi, Eesti noori, meie tulevikku ja majandust tugevamini ka edaspidi.

Ma olen tema tööga väga rahul ja see valitsus on langetanud väga olulisi otsuseid, mis puudutavad haridust, ühiselt ja koos. Ma olen ka selles mõttes tunnustav oma koalitsioonipartnerite suhtes. Nimelt, kui me vaatame seda olukorda, mille ka Isamaa

Käesoleva aasta eelarves on juba ette nähtud 5,7%‑line palgafondi ehk põhipalga tõus igale õpetajale, ja see on ainuke avaliku sektori palgafondi tõus üldse. See on väga suur saavutus, väga tõsiste läbirääkimiste tulemus.

Aitäh! Head kolleegid, enamateks küsimusteks meil enam aega ei ole. Ma tänan Vabariigi Valitsuse liikmeid, ma tänan kõiki Riigikogu liikmeid tänases infotunnis osalemise eest, ja me jätkame täpselt kell kaks, kui algab Riigikogu täiskogu istung.